ćemo objediniti kako je i dogovoreno u raspravi - Izvješće o provedbi Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu i - Izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu Za ovo drugo izvješće podnositelj je Povjerenstvo na na temelju članka 7. Zakona o istraživanju, uređenju, održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Raspravu su također proveli Odbor za obranu i Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici, a uvodno će obrazložiti oba izvješća ministar koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva ministar branitelja, gospodin Predrag Matić. Izvolite ministre. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo u ime Ministarstva branitelja ukratko bih podnio ovo izvješće. Pokušat ću biti što sažetiji, a kasnije u tijeku rasprave možemo odgovarati i na neka pitanja. kao što sam i na Vladi rekao kad smo predstavljali ovo izvješće rekao sam da je to jedan mali zakon ali vrlo bitan za mentalno zdravlje naše nacije, jer s obzirom na godine od kada je završio Drugi svjetski rat na žalost u glavama nekih još nije završio. da pripomognemo da se to konačno razriješi i da povijest prepustimo povjesničarima, da Drugi svjetski rat u glavama ljudi završi. Unatoč svemu što sam vas prošle godine kada smo predstavljali ovaj zakon molio, naravno to je samo ovako jedna utopijska zamolba da mi date vremena i da mi pružite priliku da u godinu dana prikažemo i pokažemo što ćemo sve napraviti. Bio sam izložen strašnim, moja malenkost pukovnik Gruić koji vodi i samu Upravu za zatočene i nestale, bili smo izloženi nemilim napadima. Naravno, to je nastavilo se i do dana današnjeg, pa čak i danas čitam u dnevnom tisku te napade. Rezultati su i činjenice su na jednoj strani, a ideologija očito na nekoj drugoj. Dakle, ja bih vam sada ukratko iznio neka od ciljeva i nešto što smo proveli tijekom protekle godine. Dakle, predmetno izvješće koje su saborski odbori vidjeli kako je rekla potpredsjednica i nažalost opet nisu prihvatili jer je ponovno na taj način glasano, ideološki 5 je za, 6 je protiv, ali dobro Bože moj. Predmetno izvješće daje sažeti pregled provedenih aktivnosti temeljem zakonskih propisanog djelokruga rada u protekloj godini po pojedinim područjima i sadrži rezultate rada Ministarstva branitelja, te je po prvi put pripremljeno za podnošenje izvješća u protekloj godini Vladi i Hrvatskom saboru. Unatoč žestokim kritikama i napadima pojedinaca i nekih institucija bez politiziranja ideoloških motiva ministarstvo se vodilo načelom da je žrtva žrtva. Ovim prvim izvješćem vidljivo je da je Vlada ispunila svoju misiju i postigla glavni strateški cilj zakona, a to je očuvanje spomena na sve stradale u 2.svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju. Prikupljanjem podataka i provođenjem vlastitih istraživanja obuhvaćene su 82 lokacije mogućih mjesta grobalja žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koje se nalazi u 16 županija i Gradu Zagrebu. Istražen je ukupno 16 lokacija, a ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 315 osoba, od čega su posmrtni ostaci 271 osobe dostojno trajno zbrinuti. Ministarstvo je sukladno zakonu provelo široku kampanju prikupljanja podataka od svih 556 jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba od čega je njih 299 dostavilo podatke ministarstvu. Obilježen je i 23. kolovoza europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima komemoracijom za žrtve stradale u jami Jazovka i koncentracijskom logoru Jadovno pokraj Gospića kao simboličnom stradanju jednih i drugih. Ministarstvo je organiziralo i provelo od projekta do realizacije postavljanje i otkrivanje prvog spomen obilježja koje je Republika Hrvatska temeljem zakona postavila u znak sjećanja na 15 žrtava komunističkog režima u Tupalama sincu 30. prosinca prošle godine. Provedbe zakona ne bi bilo bez uspješnog rada povjerenstva, Povjerenstvo za istraživanja, i uređivanje i održavanje vojnih grobalja, grobalja žrtava 2.svjetskog rata i grobalja poslijeratnog razdoblja. U protekloj godini je kroz 4 sjednice od svog osnivanja od 11. travnja prošle godine kroz prikaz značajnih mjera i aktivnost donesenih od strane povjerenstva s namjernom postizanja učinkovite provedbe zakona, neke od stvari. Usvojena je strategija provedbe zakona prema kojoj će prioritet u provođenju ekshumacija imati zahtjevi nadležnih pravosudnih tijela i onih zahtjeva za ekshumacijom koji se tiču javnog interesa kao što su infrastrukturni radovi, usvojeni su i usuglašeni prijedlozi 3 pravilnika propisana zakonom koji su nužni za njegovu provedbu, usvojeno je i usuglašeno da jedinstveni tekst natpisa treba sadržavati informacije o žrtvi, zločinu i počinitelju te da će povjerenstvo predlagati tekst o okolnostima stradavanja za svaku pojedinu lokaciju. Zaključeno je da se prvo spomen obilježje postavi u Tupalama sincu kod Otočca koje je i postavljeno. Dakle, oni najosnovniji problemi koje smo imali, koje su ljudi imali ustvari, neću reći svih 70, ali posljednjih 20. godina je bilo dovesti za stol i usuglasit uvjetno rečeno jednu i drugu stranu koji su i bili prijepori svih ovih 20. godina. Dakle, postavili smo 3 osnovne definicije, na spomenicima će pisati da su tu žrtve komunističkog režima, da su tu žrtve ustaškog režima ili da su tu žrtve svih totalitarnih režima. Vjerujte 3 kratke rečenice, 3 kratke definicije bilo je potrebno puno, puno puno, puno usuglašavanja i puno naravno dobre volje svih da to prihvate. Nije jednoj strani, dakle temeljni problem koji mi imamo sve ove godine je da svatko priznaje svoje žrtve, a onih drugih kao da nije ni bilo. Na sreću mi smo uspjeli što ovi drugi prije nas nisu i na što smo jako ponosni i zahvaljujem svim članovima povjerenstva, a treba reći da su članovi povjerenstva predstavnici svih državnih tijela, ustanova, organizacija, instituta, vjerskih zajednica i drugih tijela koje se bave tematikom vezano je uz zakon te da pri tome u njemu zajednički sudjeluju predstavnici saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Udruge Hrvatskih domobran koje su svojim doprinosom u suradnji pridonijeli uspješnom provođenju zakona. u jednoj godini učinili smo puno više nego neki koji su o tome puno pričali, a za proteklih 20. godina nisu baš puno učinili. I za kraj, jučer smo po prvi put identificirali i jednu osobu žrtvu 2.svjetskog rata s Brača, mogu vam i reći da su pukovnik Grujić i biskup Bogović koji su imali puno prijepora pa su čak i završili i na sudu. Nakon što je biskup Bogović izašao s nama na ekshumaciju posmrtnih ostatak jednog ratnog zločina iz vremena komunističkog režima kada su u selu Ivezići na području Ličko-senjske županije pobijene 32 osobe i bačene u jamu. Kad je vidio s kakvom profesionalnošću s kakvim pijetetom se odnosimo prema svim žrtvama mogu vam reći da su i međusobno povukli optužbe i da su, neću reći baš postali dobri prijatelji. Saborski odbori nažalost nisu prihvatili izvješće što eto govori da 2.svjetski rat unatoč svim naporima za neke još nije, a niti izgleda da žele da završi. Žao mi je zbog toga, ali ministarstvo kojem sam ja trenutno na čelu, upravo za zatočene i nestalo, povjerenstvo nastavit ćemo istim žarom, istim intenzitetom raditi s čvrstim uvjerenjem da će naši uloženi napori ipak jednoga dana i dati rezultate. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Tomislav Ivić, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodin ministar nema pravo ocjenjivati rad Saborskih odbora. To može imat svoje mišljenje, ali ovdje nemate pravo iznositi to. Možete mahati s rukama koliko god hoćete, međutim elementarno pravilo ponašanja morate imati. I to naprosto, na to nemate pravo držat lekcije kako rade Saborski odbori i kako su glasovali. Nije držao lekciju, konstatirao je samo glasanje na odboru. Tomislav Ivić, replika. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Ista stvar gospođo potpredsjednice. Ministre vi kao predstavnik izvršne vlasti nemate što komentirati rad Saborskih odbora i način donošenja odluka na Saborskim odborima. Zna se u demokratskom sustavu tko koga nadzire, ne nadzire izvršna vlast zakonodavnu vlast, nego je proces obrnut. I to jednom za sva vremena trebate i morate prihvatiti, a vama se isto čudim gospođo potpredsjednice da na takvu izvedbu ministra niste reagirali i opomenuli ministra. Dakle, kao što je gospođa potpredsjednica rekla, bila je to samo konstatacija. Ako sam nekog time uvrijedio, ja se ispričavam, ali evo, mogu ponoviti ili je negdje zabilježeno, nisam siguran, niti mislio niti sam vam držao lekciju, samo sam rekao da je bilo 6, 5 i to je to. Hvala. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre ja ću reagirati na ovaj dio gdje ste rekli da nakon 70 godina da je konačno netko nešto napravio. Ja se ne slažem s time jer ste vi uspjeli u jednoj nakani, jedan zakon ste preokrenuli u sasvim jednom drugom smjeru i iz izvješća je vidljivo da taj smjer jako dobro ide. Znači, imali smo Zakon o označavanju, obilježavanju i o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon II. Svjetskog rata pa ste vi to preimenovali u Zakon o istraživanju, uređivanju i održavanju vojnih grobalja, grobalja žrtva II. Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. I onda smo dobili izvješće ovakvo kakvo jeste. Od 80 lokacija, 60 se odnosi na II. Svjetski rat, svega 20-ak na poslijeratno razdoblje. U ovom izvješću nigdje ne piše ni jednom riječju žrtve komunističkog zločina, kao što ste to stavili na onaj spomenik kojeg ste kao otvorili, tj obilježili u Sincu, tamo piše žrtve komunističkog zločina. Ovdje vam sve piše poslijeratno razdoblje, znači za nas saborske zastupnike je to poslijeratno razdbolje. Za žrtve i one koji moraju izraziti pijetet, to su žrtve komunističkog zločina. Pokušavate sakriti očite činjenice. A to pokazuje i statistika. Do kraja ste istražili samo 3 lokacije, o tome ste nešto rekli, znači Sinac, Jaklanj i Gračani, a sve ostalo je II. Svjetski rat i na to smo mi, kada se donosio ovaj zakon, s pravom upozoravali. Vi ćete reći svoju priču, naravno, svi su vrijedni pijeteta, svih moramo istražiti, ali priča o II. Svjetskom ratu, a to smo upozorili, već je bila riješena jednim drugim zakonskim prijedlogom. Sada se to sve lijepo stavlja u jedan kalup i idemo pričati priču o uspješnosti kako nitko u 70 godina nije uspio riješiti to pitanje, dok niste vi došli naravno. ministar Predrag Matić. **Matić, Predrag Fred** Dakle, za one koji su malo zaboravljiviji, samo dvije rečenice podsjetnika. Pred izbore ste donijeli ad hoc taj jedan zakon koji je, samo ukratko, samo činjenice, dakle Ured je… Ured je osnovan za tih godinu dana kada smo ga reintegrirali i stavili ga u Ministarstvo branitelja, rezultati tog Ureda su kupljeni Jeep,

Dakle, zakon je isto tako donesen, to se, opet ćete me kritizirati, ali to se kod nas u žargonu kaže, jedan šaljivi zakon, dakle u kojem Ministarstvo branitelja plaća Ministarstvo pravosuđa, kao nešto kontrolira, uglavnom, hrvatski jezik je jako bogat i pod riječju istraživanje imali smo različiti pristup i mislim da je to bio temeljni razlog. Dakle, netko je mislio tko je bio prije nas ovdje da je istraživanje, potraga, traženje, osuđivanje, presuđivanje, kritiziranje, mi smo to shvatili drugačije, mi istražujemo poput lovačkih pasa, pronađemo i obilježimo, markiramo, a pored nas uvijek su na istraživanju i predstavnici Državnog odvjetništva i policije koji će dalje provoditi isto na istu riječ istraživanje, ali neke druge postupke. Dakle, da ste došli u Sinac, a bili ste svi pozvani, neka mi netko kaže, nije bilo pravo bivšim predstavnicima antifašizma ili partizana, velikim, ogromnim slovima piše, žrtve komunističkog režima, državno obilježje. Nažalost, ja se s vama slažem ovo gospodine Boriću da ste, cijela Hrvatska je prepuna grobljišta, jama i grobnica iz II. Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dakle u Sincu je spomenik obilježen žrtvama koje su stradale '46. godine, dakle poslije rata i nastavit ćemo tako i dalje, sredstva imamo, ne možemo, treba nam stotinu godinu, ja mislim da obilježimo sva mjesta stradavanja i žrtve režima, i jednog i drugog i zajedničkih žrtava, ali radimo na tome. Hvala vam lijepo. Kolega Borić, vi ste sad imali repliku. Onda smo završili sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi u raspravi je klub HDSSB-a i kolega Dražen Đurović. Evo, gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre, zastupnice i zastupnici, ja nemam iskreno ništa protiv ovog tempa kojim je ministar počeo raspravu glede glede ova 2 izvješća. Na kraju krajeva, evo malo u ovo doba ćemo svi zajedno malo živnuti pa ćemo i pomnije ovo što nas ima pratiti što se događa oko ova 2 izvješća. Ja sam jedan od onih koji su glasovali na odboru protiv prihvaćanja ovih izvješća iz jednostavno načelnog razloga. Zato što sam bio i ostao protiv ukidanja Ureda za istraživanje komunističkih zločina ono u čemu se mi nećemo složiti, ali to je da vi i pukovnik Grujić niste ti koji rade razdjelnicu između ovih i onih i također da pitanje komunističkih zločina poslije II. Svjetskog rata nije bavljenje II. Svjetskim ratom. Dakle, bilo je, poanta je bila na istraživanju komunističkih zločina od završetka II. Svjetskog rata do uspostave Hrvatske države. Dakle, u tom je, to više nije II. Svjetski rat. nije, to nisu Ustaše i Partizani. Naravno, ta priča o Ustašama i Partizanima je ona teza i ona priča koju stalno u to upliću i nameću oni koji imaju određene interese da ti zločini počinjeni u vrijeme komunizma nikada ne budu istraženi procesuirani vrlo vjerojatno također neće biti nikada s obzirom da su njihovi akteri ili počinitelji tih zločina u najvećoj mjeri više neće biti nisu ili u godinama koje budu dolazile manje-više neće više biti dostupni hrvatskom pravosuđu. Dakle, problem komunističkih zločina i njihovog istraživanja nije problem 2.svjetskog rata. Ali uporno i stalno iz posve jasnih i znanih razloga određeni akteri i protagonisti tih događaja i oni krugovi koji imaju želju da ti događaji nikada ne iziđu na vidjelo naravno stalno to pokušavaju gurati u razdoblje i događaje vezana za 2.svjetski rat. Iako je komunizam kao najveće zlo 20.stoljeća uz fašizam vrlo jasno prepoznato u europskoj modernoj povijesti, nema nekakvih dvojbi, nedoumica oko toga što je bio komunizam i što je bio jugoslavenski komunizam i koja je bila zloćudna ćud tog jugorežima od '45.do '90.-te godine. I s obzirom da sam bio i ostao protiv gašenja tog ureda i zalagat ću se da nakon smjene vlasti dođe ponovno do uspostave Ureda za istraživanje komunističkih zločina, naravno da ne mogu prihvatiti gašenje tog ureda, stavljanje pod tepih teme istraživanja komunističkih zločina u razdoblju nakon završetka 2.svjetskog rata do uspostave Hrvatske države i da se cijeli problem onda usmjeri na grobišta. E sada kada smo o grobištima žrtava i 2.svjestkog rata i komunističkog režima vi jeste učinili u ovom kontekstu određene korake nešto je napravljeno i to je uredu i dobro je da je napravljeno. Nadam se da se neće ostvariti to što ste rekli da će taj proces potrajati još 100 godina i mislim da nema potrebe da se to dogodi jel u nekom vremenu od nekoliko godina bi se ipak mogao dobar dio onih onih grobišta za koje nitko od nas ne treba posebno istraživati već ljudi koji žive na tim prostorima znaju manje-više gdje se nalaze da se koliko je moguće ta mjesta neovisno o počiniteljima i neovisno o žrtvama da se ta mjesta označe i da se postave ona obilježja. Osobno nisam impresioniran onom vrstom obilježja koje je izabrano no eto povjerenstvo koje u kojem su prevladavali stručnjaci su ga tako definirali. Definirali su ga na jedan posve neutralan način. Što se tiče sadržaja na tim obilježjima, čini mi se prihvatljivo iako mi malo fali ona riječ jugokomunistički s obzirom da smo mi imali definiran komunistički režim, no Ja znam da to nekima smeta, a meni je žao što im smeta, šta ćete. Svima nama nešto smeta, ali izdržite. Onima kojima smeta to stalno spominjanje komunističkih zločina, teško se s njima suočiti ali su se događali. Šta mislite kako je tek smetalo našim prethodnicima prije '90.-te koji su bili ovdje akteri na ovim istim prostorima. Prema tome, treba izdržati i treba se suočiti, kao što smo se također i suočili i trebamo se suočiti naravno sa ustaškim zločinima, sa četničkim zločinima, sa zločinima režima NDH i ne možemo od njih pobjeći i ne trebamo od njih pobjeći u bilo kojem obliku obilježavanja, dakle svih onih obilježavanja grobišta i mjesta likvidacija i njihovog dostojnog obilježavanja, naravno. Ali problem istraživanja komunističkih zločina je ovim modelom stavljen pod tepih, to je stavljeno pod tepih. Istraživanja komunističkih zločina u razdoblju od '45.do '90.-te, vi pukovnik Grujić i drugi koji ste u tome sudjelovali u ovom modelu stavili ste pod tepih. To je temeljna primjedba ovom modelu, a ne ono što se čini oko obilježavanja grobišta i dobro je da se čini. Imat ćete našu potporu da se nastave obilježavati eto na ovaj način sa ovim obilježjem, sa ovim tekstom koji postoji i ako je ikako moguće da je što je moguće više mjesta likvidacije ljudi posve neovisno kojih i u kojim okolnostima jednostavno na neki način bude obilježeno. Jasno je da je problem i da bi mnoge obitelji htjele znati gdje su njihovi djedovi, a da je proces identifikacije dosta skup i dosta spor i da je to vrlo teško za napraviti, ali tamo gdje postoji mogućnost bilo bi dobro radi unuka, djece unuka i ostalih dakle oni koji dolaze slijednika žrtava koji se nalaze u tim jamama koliko je moguće da se dio, barem dio tih žrtava koje se nađu pokušaju identificirati. I zbog toga, a ne zbog samo sadržaja ovog izvješća ja sam bio protiv, kao što ćemo biti i protiv jedno i drugog izvješća kao klub HDSSB-a. Hvala. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Đuroviću rekli ste da je ovaj problem istraživanja grobišta nije i ne bi trebao biti rat između ustaša i partizana i slažem se s time definitivno. Dobro je da ste rekli da se nije trebao ukidati ovaj Ured za pronalaženje i obilježavanje grobova žrtava komunističkog režima i da ste bili protiv toga, samo zato što je to bilo jedno neovisno tijelo koje nije bilo ili trebalo biti podložno utjecaju politike upravo zbog tih žrtava i odavanja pijeteta tim žrtvama. Siguran sam da je svrha i cilj ovoga zakona očigledno nije bilo da se otkrije istina, posebice istina o žrtvama komunističkog režima jer bi se taj zakon zapravo trebao i odnositi na to. I onda ste na kraju spomenuli totalitarni režim govoreći o komunizmu i nacizmu. Istina je, ali to treba uvijek govoriti, nacizam kao takav je ubijao narod u ime supremacija …/Govornik se ne razumije/… rase a komunisti su ubijali taj svoj narod u ime tog naroda, jer je tako uvijek glasila presuda, u ime naroda. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, kolega slažemo se oko karakteristika oba dva režima, no to kažem, to sada nije sastavni dio ove priče. Hvala. U ime kluba SDSS-a kolega Mile Horvat. Zahvaljujem se potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre, uvažavamo to što ste došli ovdje u parlament da branite ovaj izvještaj i uvažavamo i napore koje ste vi sa vašim ljudima do sada uradili da pokušate oživotvoriti zakon koji je bio prilično diskutabilan kada samo ga donosili i u prošlom mandatu smo počeli o njemu pričati pa smo završili sa njegovim donošenjem ovog, usvajanjem u ovom mandatu. Dakle pokušali ste iz njega izvući nešto što naravno će teško odgovarati svima nama. Dakle, ono što će odgovarati jednima, neće odgovarati drugima i ja ću ovdje imati nekakve primjedbe na određene komponente toga izvještaja. Naravno da je uvijek rasprava o žrtvama rata '41., '45. ili nekim drugim žrtvama vrlo nezahvalna i neizostavno je ona bolna jer se jednostavno radi o ljudskim sudbinama, gubitcima itd.. U nedjelju kada smo bili u Jadovnu onda je jevrejski rabin, uvaženi Moše Prelević rekao istore jednu vrlo jaku rečenicu rekao je "Svaki čovjek je jedan cijeli svijet za sebe. I uzimajući taj jedan život praktično uzimamo jedan cijeli svijet." I to je nekakva suština ovih naših rasprava. I iz tog razloga naravno, iz nekih drugih razloga mi u klubu SDSS-a smo i nastojali kroz rasprave da taj temeljni zakon se što kvalitetnije uradi kako bi on morao ovu bolnu temu, mogao oživotvoriti na jedan pravi način kako bi se zadovoljile prije svega žrtve. mi tvrdimo da su žrtve svih stratišta žrtve jednake, da se žrtve svih stratišta trebaju pronaći, obilježiti, da se svakome može i treba omogućiti da mu se zapali svijeća, da mu se zna gdje mu je grob. I to je stvar koja ne treba da bude za nikoga od nas ovdje niti sporna, niti diskutabilna. Ali smo tada rekli da tu treba se pridržavati određenih principa. Za nas je između ostaloga su bila dva principa vrlo bitna. Redoslijed kako ćemo to raditi. Tada smo rekli da u prvom redu treba voditi brigu o civilima, žrtvama rata. Prvo civili pa onda pripadnici raznih postrojbi, raznih vojski itd.. Ali prvo u prvom redu se moraju naći stratišta i identificirati civili, žrtve svih ratova pa i rata '41., '45.. I druga stvar što smo rekli, što je za nas vrlo bitna što se tiče vojnih groblja, da radimo tako da objašnjenja obilježavanja dakle na tim vojnim grobljima i znamenja koja podižemo ne budu u smislu nekakve ideološke pretpostavke niti njihovih politika već da jednostavno budu obilježje i karakteristika odavanja prije svega pijeteta ljudskim žrtvama. to su neke stvari koje smo mi mislili da se načelno treba pridržavati i u radu pri realizaciji ovoga zakona odnosno pri radu uprave. Vi ste ovdje u vašem izvještaju vrlo korektno rekli razloge zbog čega do sada u ovom proteklom periodu od 20-ak godina nije bilo moguće to uraditi, dakle ekshumirati, identificirati, obilježiti i dati dužan pijetet svim žrtvama rata '41., '45. i perioda poslije rata '45.. Zbog toga što ovdje ste rekli da je trajno održavanje vojnih, da je dakle, nije bilo uređeno trajno Dakle postupanju sa novo otkrivenim vojnim grobljima i grobljima civilnih žrtava II. Svjetskog rata nije bilo uređeno, zaštita vojnih groblja osoba sa područja Republike Hrvatske u inozemstvu nije bilo normativno uređeno. I to je bio razlog ovog zastoja, mi smo sada donijeli ovaj zakon i tu smo rekli vrlo bitne stvari za nas. Sve smrtno stradale osobe u II. Svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju imaju pravo na dostojno, vječno počivalište. I druga stvar, očuvanje spomena na žrtve rata, poslijeratnog razdoblja te dostojno postupanje je obaveza države. Zašto obaveza države? Zašto što ću nešto reći, kasnije gdje vidimo da to baš i nije tako kao što smo ovdje sebi ovim zakonom zadali. Uprava je formirana, nadležno je ministarstvo sa svojom upravom, nadležne su i jedinice lokalne samouprave za provođenje ovog zakona a vjerojatno i za obilježavanje svih spomen groblja i svih spomeničkih

Vidimo da su nadležnosti uprave velike i praktično je uprava u vašem ministarstvu glavni adresat za sve probleme, odnosno sve poslove i sve zahtjeve koje ova problematika traži. Znači imamo sada poznatog adresata i vjerojatno ćemo prema tome i postupati, imati i mi određenih zahtjeva. do rada uprave u 2013. godini gdje se vi rekli ovdje da je istraženo 16 lokacija. 25 lokacija je pripremljeno za probna iskopavanja i 41 lokacija je u procesu istraživanja pa ste onda nam dali ovdje tablicu i to je vrlo bitna stvar za raspravu, vidimo ustvari strukturu tih ispitivanja. Ne bih se složio sa mojim kolegom koji je prethodno rekao da najveći dio se radi o žrtvama o žrtvama iz perioda rata '41. do '45. Vidimo da od '45. i poslije '45., a uglavnom od činjenice kad je rat zvanično završio najveći dio istraživanja ste obradili tim žrtvama, posvetili tim žrtvama. Dakle ovdje se vidi Gradiška, nepoznat broj ratnih civila, 9. svibanj '45., pa onda vidimo Dubrovnik 110 pripadnika vojske NDH, pa vidimo dubrovačko primorje, pripadnici njemačke vojske, pa onda vidimo 300 osoba nakon 9. svibnja u Ogulinu, pa onda vidimo ovdje 20 njemačkih vojnika u Generalskom stolu, vidimo isto tako da piše više hiljada domobrana, ustaša, njemačkih civila u Đurmanecu itd. nakon 9. svibnja '45. Dakle to je činjenica, to ste vi ovdje nama prikazali. Dakle postavlja se pitanje jesmo li mi završili sa činjenicama prije '45. godine, jesmo li taj dio povijesti onda apsolvirali ako se bavimo od 9.5.'45. Bojim se da takvo postavljanje stvari dobije jednu drugu konstataciju i da se postiže efekat, dakle žrtve komunističkog režima. To je ustvari i bio cilj, to je bio cilj ovog zakona. I kad smo ga donosili upozoravali smo da će konačno implikacija ovog zakona biti upravo to, upravo to, upravo izjednačavanje činjenice događaja i žrtava do '45. i poslije '45. godine. I ovim selektivnim iskapanjem vi ste to praktično i potvrdili. Ovdje na stranici 20. govorite o načinu kako ste napravili prvo obilježavanje na lokaciji Tupale-Sinac. Jedan spomenut je ovdje podignut. Dijelim mišljenje sa kolegom da možemo razgovarati o autorskom djelu. Vi ste ovdje proveli natječaj, izabrali ste najbolje idejno rješenje, dakle uniformno, univerzalno ćemo sahranjivati žrtve sve koje pronađemo od danas. Sa takvim spomeničkim obilježjem o umjetničkoj impresiji se može razgovarati, meni se ne sviđa i mislim da ne možemo na isti način obilježiti žrtve civile, žene i djece i na isti način obilježiti žrtve pripadnike nekih vojski, naročito poraženih vojski. Ne možemo uniformisati žrtvu na takav način. Ona vjerojatno isto košta jedna i druga i vjerojatno bi bilo puno kreativnije, umjetničke i bolje i bolje umjetničke kreacije kada bi to postavili na drugačiji način. Dakle oni koji su raspisali tender za natječaj i elemente za natječaj su namjerno to tako uradili i mi ovom prilikom kažemo da to za nas nije dobro. Isto tako nije prihvatljivo tekst obilježavanja, vi ste rekli da će on biti kratak, će žrtve ustaškog režima, žrtve komunističkog režima i žrtve svih totalitarnih režima. Mi se ne slažemo, neprihvatljivo je da to bude tako i neprihvatljivo je da bude obilježje žrtve komunističkog režima zato što je netko ubijen '45. godine. Komunistički režim tad nije ni postojao, treba se malo izobrazovati. On je nastao u nekakvom sociološkom, političkom smislu u trenutku kad se država konsolidirala, kad je išla na prve izbore i kad je stvarno postala jedna partijska država. Dotad su to žrtve, oni su žrtve narodne oslobodilačke borbe antifašističke borbe. Kako god hoćete, ali u svakom slučaju nije žrtva komunističkog režima. Žrtva komunističkog režima ne može biti '45., može biti totalnog režima Goli otok, može biti Goli otok, ali žrtva '45. to nije isto. To nije isto. Netko je ubijen pri završetku rata iz znamo kakvih razloga, u kontekstu antifašističke borbe, a netko je žrtva, kao što je netko iz moje porodice bio takvog takvog režima nakon 7-8 godina. I nemojte ih podvoditi pod isti nazivnik. I treća ključna stvar koja nam ovdje nije jasna, dakle mi smo ovu kategoriju žrtava sad podveli pod ovaj zakon. Šta sa spomenicima, sa 3000 spomenika obilježja NOB-a koji su porušeni i stoje porušeni, stoje zakorovljeni u državi koja je nastala na antifašizmu, koja je ušla u Europu kao antifašistička država. Šta sa Petrovom Gorom? Opljačkano sve što se moglo opljačkati, prodalo se na kile. Šta sa Dudikom u Vukovaru, to je vama blisko. Kako je moguće da se na tom spomeničkom kompleksu napravi nogometno igralište i danas se igra nogomet. Šta sa spomenikom u … proboju srijemskog fronta, batinskoj bitci, najveći u završetku rata na ovom dijelu Europe. Razbijena ploča, sramotimo se, dolaze delegacije, polažu vijence i razbijena ploča. Vjerojatno bi se spomenik minirao da nije tako velik. Da li nam to treba kao državi, modernoj europskoj državi? Pa zar ta ploča toliko košta? Košta 2000 kuna da je stavimo. Ne, nego nemamo političku volju. I zato sam pitao tko brine sad za tih 3000 spomenika. Vi brinete za ovaj dio, to se slažem, trudite se da napravite svoj posao. Tko se brine za 3000 spomenika koji leže porušeni. U Sloboštini spomenik porušen i na njemu je izložba bundeva. Na nekom Jovanu piše Jovan neki, bundeva stoji i kaže izložba bundeva, Bundevijada u Sloboštini. Imam sliku, pokazat ću vam. Jel to nije sramota? Ja ne govorim ideološki, nisam opterećen time, ali kao čovjek pitam jer to nije naša nacionalna sramota da smo doveli sebe u ovu situaciju da govorimo kao zemlja europske tekovine, priznata, ugledna, a vamo pravimo cirkus od onoga sa čim se Europa diče. Idemo na proslavu dana D na Normandiji, hvalimo se mi smo učesnici, a ovdje stavljamo na spomenik tim ljudima stavljamo bundeve. Dakle, to je moje pitanje gospodine ministre hoće li ova uprava konačno se početi baviti ovim stvarima, odnosno hoće li država pošto se obavezala da će voditi brigu o svim spomenicima voditi brigu i ovih 3 hiljade spomenika koji su porušeni. I na kraju vaš proračunski fond je bio dva milijuna kuna za sve ovo, mislim da je opća na kraju iluzija pričati da vi možete napraviti nekakve značajne stvari sa 2 milijuna i 55 hiljada kuna utrošenih sredstava. Dakle, ukoliko država ne shvati da je ovo jedan društveni problem koji traži malo više sredstava, malo jaču poziciju u proračunu onda mi pričamo ovdje uzaludnu priču, onda je to deklarativna stvar. Jer vi sa 2 milijuna kuna ne možete napraviti ni spomenik Vojinu Bakiću podići. I krasan nam je bio Vojin Bakić, s tim se jako lijepo hvalimo kad idemo van u inostranstvo, kad idemo na Venecijanske bijenale, a kad treba njegov spomenik ovdje podići onda on nije to jer je on Srbin, onda nam ne odgovara Vojin Bakić kao umjetnik i kao kipar. Ali nam je dobar za reprezentaciju vani među svijetom. Ti dvostruki aršini nam baš nisu dobri i ja plediram na tome da mi kao društvo se uozbiljimo, da se institucije uozbilje i da jedanput stvari postavimo kako treba, da stvari uredimo kako treba i onda neće biti problem da se ovakve stvari provode. Prema tome, gospodine ministre ja uvažavam i hvalim vaš napor da vi ovaj zakon oživotvorite, ali ima stvari na kojima trebate još raditi da bi to za nas bio nekakav prihvatljiv izvještaj. Hvala vam. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Horvat vaše izlaganje mi je gotovo identično priopćenju Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske koji su oni izdali nakon donošenja ovakvog oblika zakona. Evo samo nekoliko natuknica iz tog njihovog priopćenja. Ne mogu sve doslovno citirati, ali pokušat ću. Ako je svaki otkopani kostur pokojnika bez utvrđivanja identiteta žrtva komunističkog zločina onda je to politikanstvo. Spominjanje djece u članku 4. ovog Zakona je zlonamjerno. Takvih nije bilo osim u mašti predlagatelja. Poginule osobe s povijesno ratnog stajališta i ne treba tretirati kao bilo čije žrtve, žrtve komunističkog zločina to je čisto političko-ideološka konstrukcija. Imate novaca za grobnice neidentificiranih žrtava, međutim nemate za spomenike antifašističke borbe. Znači, otprilike ono što ste nam vi ovdje spomenuli i sve vaše primjedbe koje idu na Izvješće o provođenju ovog zakona. Ali ima i pozitivnih primjera. Vi kažete da nitko ne brine o spomenicima antifašističkoj borbi. Ja sam svjedok, evo na Rabu traje jedna rekonstrukcija državne ceste. Na toj cesti je smetao jedan takav spomenik. On je preseljen o trošku valjda Hrvatskih cesta, moralo se otkupiti zemljište i napraviti identičan takav na jednom drugom mjestu. Sad je ispred kapelice, gleda zvijezda u kapelicu i svi su zadovoljni. To su sve izmišljotine našeg vremena. Ali mi ponovno upozoravamo da je netko namjerno jedan drugačiji oblik zakona pretvorio u sasvim nešto drugo, u jednu mješalicu u kojoj sve postaje jednako. I onda se dobije ovakvo izvješće gdje vi ne možete točno utvrditi na što se što odnosi, a ja tvrdim da od onih 80 lokacija koje su ovdje pobrojane, a vi niste dobro 60 se odnosi na ratno razdoblje, a 20 na poslijeratno razdoblje i nigdje se ne spominje žrtve komunističkog vremena. Ne spominje se ni jednom riječju. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem se kolega Boriću. Dakle, ja nisam pročitao saopštenje antifašističkih boraca, ja sam ovo se pripremao jučer i danas. Očito se poklapamo u nekakvim razmišljanjima, očito su naša razmišljanja bliže realnom životu i nečemu što znamo. Valjda smo nešto i pročitali. Dakle, ja nisam se vodio s njihovim izvještajem. Slažem se da ima slučajeva kao što su Hrvatske ceste izmjestile i to je, ma na kraju zašto bi to bio redak primjer, pa to bi trebala bit praksa. Ali ja vama kažem da još uvijek mi danas 2014. imamo 2200 i nešto takvih spomenika. I to je naša tragedija. Pa mislim to trebamo napraviti jednu mentalnu, jednu društvenu higijenu i te stvari riješiti ako želimo se deklarirati vani kao antifašistička država zajednica europskih država. Ja samo o tome govorim, a sam ministar je rekao uvodno da je na prvom spomeniku bilo napisano da su to žrtve komunističkog terora. To je sam ministar priznao, nisam ja to izmislio. Da, evo to je sam ministar rekao. Prema tome, to je sve jasna činjenica.

obratim još ovdje preostalima vezano uz ova dva izvješća. Naime, notorna je činjenica da kako bi se unaprijedio zakonski okvir postupanja prema grobljima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, a u duhu humanog postupanja prema žrtvama Rezolucija vijeća Europe o osudi komunizma i komunističkih zločina, te Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu Hrvatski sabor je na prijedlog Vlade RH usvojio Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji po prvi put na cjelovit način rješava pitanje postupanja prema posmrtnim ostacima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Zakonom o istraživanju i uređenju i održavanju vojnih grobalja, grobalja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Republika Hrvatska je preuzela obvezu očuvanja spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i

pripadnici stranih oružanih sila, žrtve poslijeratnog razdoblja, osigurava se više razina zaštite i očuvanja spomena na žrtve, povećavaju se resursi za učinkovitije i dinamičnije rješavanje problema. Uspostavljena je normativna i organizacijska infrastruktura sukladna zakonu koja je omogućila ispunjavanje zadaća propisanih zakonom. U suradnji sa povjerenstvom usvojena je Strategija provedbe zakona prema kojoj će prioritet u provođenju ekshumacija imati zahtjevi nadležnih pravosudnih tijela i onih zahtjeva za ekshumacijom koji se tiču javnog interesa kao infrastrukturnih radova. To se pogotovo odnosi, što je već bilo spominjano, na jedinice lokalne i regionalne samouprave. Prikupljanjem podataka i provođenjem vlastitih istraživanja obuhvaćene su 82 lokacije mogućih mjesta grobalja žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koje se nalaze u 16 županija i Gradu Zagrebu. Već je bilo tu spomena o tim lokacijama pa ću ih i ja spomenuti. Od 82 lokacije za 47 lokacija pokrenuto je istraživanje po prijavi građana ili udruge građana, a za 25 lokacija je pokrenuto istraživanje o nalozima nadležnih pravosudnih tijela dok je za 10 lokacija pokrenuto istraživanje temeljem prijava jedinica lokalne samouprave. Te 82 lokacije se nalaze u 3 stupnja istraženosti. Istraženo je 16 lokacija u 6 županija i Gradu Zagrebu, pripremljeno za probna iskapanja, istraženo znači do razine utemeljene sumnje u postojanje masovnih i pojedinačnih grobalja žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja 25 lokacija. U procesu istraživanja je još 41 lokacija. Od 16 istraženih lokacija na 2 lokacije nisu potvrđeni podaci iz naloga županijskih državnih odvjetništava ali se još provode istraživanja na jednoj lokaciji. Ekshumirani posmrtni ostaci nisu iz nadležnosti zakona i na 13 lokacija ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 315 osoba. Prema dostavljenim podacima jedinice lokalne samouprave dosad su prijavili postojanje 18 vojnih grobalja, 6 grobalja civilnih žrtava rata, 5 groblja žrtava 2. svjetskog rata, 7 groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, 7 groblja vojnika stranih oružanih sila i 79 spomenica kosturnica i 71 spomen obilježje. Ovi podaci govore da je u proteklom razdoblju povjerenstvo imalo dosta posla i da ga je na jedan zadovoljavajući i odradilo. Također, treba spomenuti da smo mi i potpisnici nekih međunarodnih ugovora i sporazuma te Povjerenstva za istraživanje, uređenje, održavanje vojnih grobalja, grobalja žrtva 2. svjetskog rata i grobalja poslijeratnog razdoblja. Osnovne zadaće u području međudržavne suradnje propisane su zakonom, znači provedba sklopljenih međunarodnih ugovora i sudjelovanje u pripremi sklapanja novih međunarodnih ugovora sa zemljama s kojima se utvrdi da postoji interes i potreba za odgovarajućim ugovornim uređenjem područja. Tu se može spomenuti da takva imamo zasada tri ugovora, znači sa Saveznom Republikom Njemačkom, sa Vladom Talijanske Republike te također imamo sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije. Nepostojanje središnje evidencije vojnih grobalja i groblja žrtava 2. svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja na razini RH kao pretpostavke njihovom sustavnom i trajnom održavanju i adekvatnom nadzoru tog održavanja bio je jedan od razloga za donošenje ovog zakona. I još bih vam na kraju samo rekao osnovne stvari vezano uz rad povjerenstva koje se redovno sastajalo. Ne znam imali su 4 sjednice u protekloj godini i na tim sjednicama su odradili nekoliko točaka dnevnog reda. Najvažnije po meni znači to je obilježavanje 23. kolovoza Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Također, važno je napomenuti da su određena spomen obilježja znači u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva od 14. do 28. studenog 2013. godine održana izložba natječajnih radova pristiglih u postupku natječaja za izradu idejnog i likovnog urbanističko-arhitektonskog rješenja spomen obilježja za groblja žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te također Ministarstvo branitelja je 21. kolovoza 2013. godine raspisao natječaj za izradu idejnog likovnog i urbanističko-arhitektonskog rješenja spomen obilježja zaključno sa 21. listopada 2013. Na natječaj je pristiglo ukupno 30 radova, od kojih je najbolje izabrao ocjenjivački sud u sastavu Ivan Gruić, pomoćnik ministra, Nenad Gondža, diplomirani inženjer, Tanja Abramović, načelnica Sektora za žrtve 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Ministarstva branitelja, Alen Korkut, akademski kipar i profesor Goran Rako, diplomirani inženjer arhitekture. 30. prosinca 2013. godine u Tupalama-Sincu svečano je otkriveno prvo spomen obilježje koje je RH temeljem Zakona o istraživanju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja postavila u znak sjećanja na žrtve poslijeratnog razdoblja. Riječ je o dvije grobnice iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 15 osoba ubijenih od strane komunističkog režima u rujnu '46. godine. Klub SDP-a će podržati ova dva izvješća. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Boris Blažeković. Hvala gospođo potpredsjednice, gospodine ministre. Pred nama je Izvješće o provedbi Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtva 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu i izvješće o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje voljnih groblja, groblja žrtava Domovinskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu. Rat, odnosno ratovi i posljedice ratova su najtraumatičnija društvena iskustava pojedinaca, država, naroda i nacija. Ratovi su razarajuća politička sredstva koja stavljaju pustoš u državama i društvima, i koji po svojem završetku zahtijevaju od država, društva i pojedinaca posebne napore u obnovi i rekonstrukciji osobnih života, ali institucija države te refiniranje društvenih vrijednosti. Pojedinci u ratove idu na razne načine, iz raznih motiva i s raznim ciljevima. Neki idu dobrovoljno, neki se dobrovoljno mobiliziraju, neki se prisilno mobiliziraju, neki bježe od svoje sadašnjosti, neki se nadaju boljoj budućnosti, neki žele izraziti domoljublje, drugi osobno herojstvo, neki naprosto idu braniti svoju zemlju, svoj dom. Povijesno to su većinom mlađi ljudi i većino muškarci, manje-više u naponu snage koji se stavljaju na raspolaganje nekakvim višim ciljevima patriotizma, obrane svog doma, nacionalizma i ideologije ili naprosto usudu povijesnog trenutka. I nitko u rat ne ide, osim nekim izuzetcima vjerskih ratovanja, s ciljem da bi poginuo, ali u ratovima se gine. Povijest kasnije piše da li je neka strana u ratovanju bila ispravna ili neispravna, pravedna ili nepravedna. No, činjenica je da nakon ratova ostaju tijela poginulih civila i vojnika koja bez obzira na povijesnu valorizaciju sva zaslužuju da budu pronađena, označena i u nemogućnosti pronalaženja rodbine adekvatno pokopana i obilježena. Hrvatska desetljećima ima problem neistraženih stratišta i groblja poginulih vojnika i civila 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. I konačno, država je na sebe preuzela obvezu rješavanja tog problema, a sa zadnjom promjenom zakonskog okvira je stvarno i efikasno počela to i raditi. Cilj tog novog zakona je očuvanje spomena na sve stradale u 2.svjetskom ratu i poslijeratnog razdoblju. Zakonom se sukladno međunarodnom humanitarnom pravu i sukladno načelima i pravilima u postupanju s mrtvima predviđenima u odredbama ženevskih konvencija od kolovoza kolovoza 49. godine o dopunskim protokolima od 77. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba sukladno rezoluciji o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka, odnosno režima koje je Parlamentarna skupština Vijeća Vijeća Europe osvojila u siječnju 2006. godine, sukladno rezoluciji Europskog parlamenta iz travnja 2009. godine o europskoj svijesti, savjesti i totalitarizmu i sukladno stajališta Republike Hrvatske da vojne i civilne osobe koje su zbog ratnog djelovanja u 2.svjetskom ratu i zbog djelovanja u poslijeratnom razdoblju izgubile život imaju pravo na dostojno vječno počivalište. I uređuju se pitanja od značenja za istraživanje, uređenje i dostojno trajanje, održavanje grobova žrtava poslijeratnog razdoblja te vođenje evidencije pojedinačnih i masovnih grobnica žrtava poslijeratnog razdoblja i utvrđenog broja posmrtnih ostatak u njima. Premještanje, dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja kad je to u javnom interesu ili ako su posmrtni ostaci pronađeni prilikom infrastrukturnih, urbanističkih ili drugih radova te njihovo evidentiranje. Trajno obilježavanje voljnih groblja te groblja civilnih žrtava rat i žrtava poslijeratnog razdoblja, izvršenje obveze istraživanja i uređenja grobova žrtava poslijeratnog razdoblja i vođenje evidencije o pronađenim mjestima i broju žrtava u njemu, te postupanja s pronađenim posmrtnim ostacima žrtava 2.svjetskog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja i njihovog dostojnog zbrinjavanja te dostojnoga trajnog obilježavanja vojnih groblja, groblja žrtava 2.svjetskog rata i žrtava poslijeratnog razdoblja sukladno odredbama ovog zakona i to je sve preuzela Republika Hrvatska na sebe. Zakon je stupino na snagu 1. siječnja 2013. godine, a za provedbu tog zakona nadležni su Ministarstvo branitelja, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava 2.svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja. Sukladno zakonu ministarstvo sustavno istražuje groblja i groblja žrtava poslijeratnog razdoblja te vodi evidencije pojedinačnih i masovnih groblja žrtva poslijeratnog razdoblja i utvrđenog broja posmrtnih ostatak u njima. Kako je uglavnom riječ o neobilježenim i prikrivenim grobnim mjestima koje tek treba utvrditi i istražiti, ministarstvo je kooperativno, odnosno uprava koja operativno provodi navedene zadaće prilagodila je metode prikupljanja objedinjavanja i analize podataka te metode istraživanja krajnjem cilju, a to je na što ekonomičniji način uz korištenje postojećih resursa i saznanja drugih institucija što preciznije i pouzdanije utvrditi mjesta na kojima se nalaze masovni grobovi iz nadležnosti zakona. Prikupljajući podatke iz navedenih izvora i provodeći vlastita istraživanja ministarstvo, odnosno uprava svojim istraživanjem je obuhvatilo 82 lokacije mogućih mjesta groblja žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koje se nalaze u 16 županija i Gradu Zagrebu. Te 82 lokacije nalaze se u 3 stupnja istraženosti što je već rečeno, istraženo je 16 lokacija pripremno za probna iskapanja 25 lokacija i u procesu istraživanja 41 lokacija. Od 1. siječnja 2013. do 31. prosinaca 2013. godine, znači u razdoblju ovog izvješća istraženo je ukupno 16 lokacija u 6 županija i Gradu Zagrebu iz kojeg su ekshumirani posmrtni ostaci 315 osoba. Od kako je donesen novi zakon i otkad povjerenstvo radi u okviru Ministarstva branitelja uspješnost i efikasnost pronalaženja grobalja porasla je za preko 200 puta. Sukladno zaključku Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava 2.svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja prvo spomen obilježje koje RH temeljem zakona temeljem zakona ikad postavilo znak sjećanja na žrtve poslijeratnog razdoblja, svečano je otkriveno na lokaciji … 30. prosinca 2013. godine. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava utvrđen je deklaracijom Europskog parlamenta od 23. kolovoza 2008. godine o proglašenju 23. kolovoza Europskim danom sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma, a potvrđen je točkom 15. Rezolucije Europskog parlamenta, europske savjesti o totalitarizmu 02. travnja 2009. godine koji poziva na proglašenje 23. kolovoza Europskim danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima i komemoriranje ovog dana s dostojanstvom i nepristranošću. Zakonom o dopuni Zakona o blagdanima, spomen danima i neradnim danima u RH, 2011. godine uveden je novi spomen dan, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima i on se obilježava kao i u Europi 23. kolovoza. I na koncu, jedno od najnesretnijih i po mom uvjerenju najnepotrebnijih iskustava svakog pojedinca, ali države i društva je rat. Hrvatska je nažalost u svojoj povijesti bila kontinuirano izložena skoro svim lokalnim i globalnim ratovima u kojima je Hrvatska uvijek bila žrtva. Hrvatska je imala i neke negativne veće ili manje epizode vezane uz razne ratove, ali Hrvatska kao država nikad u povijesti nije bila u osvajačkim ratovima. To često ratovanje i ratovanje na tlu RH ostavljalo je i ostavilo je brojne negativne posljedice. Od više puta gubitka suvereniteta preko desetkovanja stanovništva, posttrauma, razaranja, … domova, spomenika, institucija. Nakon svakog rata uvijek se nanovo počinje izgrađivati institucija države, a svaka takva tranzicija traži dodatnu novu energiju, novce, vrijeme. Svaka nova izgradnja institucija države je bolan proces za pojedince i društvo u cjelini. Danas se možemo s ponosom osvrnuti u prošlost i s optimizmom gledati u budućnost, nakon tolike burne ratne povijesti, Hrvatska je danas samostalna, neovisna država članica NATO-a i EU, Ujedinjenih nacija. Hrvatski narod i svi građani Hrvatske neobičnom i nevjerojatnom žilavošću kroz stoljeća ratujući i boreći se za razne svoje ili tuđe idealne i politike uspjeli su odoljeti i sačuvati svoj nacionalni kulturni identitet. I zato svakome i svima tko je ratovao i poginuo u ratovima na tlu današnje RH, nebitno na kojoj strani, važno je otkriti mjesto pogibije, označiti ga i dati mu zasluženi pijetet. zasluženi pijetet. HNS liberalnih demokrata podržava izvješće o provedbi Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava II. Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu te izvješće o radu povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Domovinskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu. Ministre, imamo dojam da radite dobar posao. Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da klub HDZ-a neće podržati izvješće o provedbi Zakona o istraživanju, uređenju, održavanju vojnih groblja, groblja žrtava II. Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu. Možemo se složiti pa i prihvatiti kao pozitivnu činjenicu da postoje rezultati u otkrivanju, istraživanju masovnih grobnica nastalih u II. Svjetskom ratu i … od strane komunističkog režima i mi ih ne osporavamo niti dovodimo u pitanje. Dapače, podržavamo te rezultate, ali ne možemo ni danas kao ni prilikom donošenja zakona prihvatiti argumentaciju za derogiranje Zakona o pronalaženju, obilježavanju, održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon II. Svjetskog rata, a posebice za gašenje tek osnovanog Ureda za pronalaženje i obilježavanje grobova žrtava komunističkog režima kao samostalne pravne osobe. Gašenjem neovisnog tijela Ureda za pronalaženje i obilježavanje grobova, obezvrijedili ste rezoluciju o europskoj savjesti i totalitarizmu koji je donijela Skupština Vijeća Europe 2009. godine koja određuje da je počast komunističkim žrtvama temelj za daljnji suživot, naglašava važnost zadržavanja uspomena na žrtve jer po rezoluciji ne može biti pomirbe bez istine i sjećanja. Rezolucija posebno ističe važnost izvan političkog rješavanja tog povijesnog pitanja, no umjesto takvog pristupa, aktualna vlast postupa upravo suprotno. Gasi ured kao neovisno tijelo i poslove otkrivanja, istraživanja grobova žrtava komunističkog režima pod patronat Vlade i Ministarstva hrvatskih branitelja. Zbog toga, ne da nam je neprihvatljivo ovo izvješće nego nam je neprihvatljiv Zakon o istraživanju, uređenju, održavanju vojnih groblja, groblja žrtava II. Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Svrha i cilj ovog zakona očigledno nije bio da se otkrije istina, posebice o žrtvama komunističkog režima jer na to razdoblje bi se zakon i treba odnositi, nego da se istina prikrije i relativizira o čemu najbolje govori sam naziv zakona kojim se žrtve komunističkog režima i ne spominju, a žrtveni grobovi iz II. Svjetskog rata su odavno istraženi i grobovi dostojno obilježeni i održavani. Povijest se ponavlja kao i 2002.godine kada je Račanova vlada ukinula komisiju za ratne i poratne žrtva i posao prebacila u Ministarstvo znanosti. Kao ni tada Ministarstvo znanosti ni danas Ministarstvo hrvatskih branitelja ne bi trebalo imati nikakve veze sa žrtvama komunističkih zločina nakon 2.svjetskog rata nego bi cijeli taj posao trebala voditi neovisna tijela kao što je bio slučaj sa ugašenim uredom. Na taj način izbjegava se svaka daljnja politizacija i korištenje žrtava i ove istinske nacionalne tragedije u dnevnopolitičke svrhe. Grobove i žrtve svih zločina, bili oni fašistički ili komunistički treba istraživati i obilježavati. Žrtve zaslužuju suosjećanje, razumijevanje i priznavanje patnje. A mi i buduće generacije istinu kao temelj pomirbe, ali ne na način kako to postojeći zakon i aktualna vlast provodeći ovaj zakon želi. Zbog toga HDZ ne može podržati Izvješće o provedbi Zakona o istraživanju, uređenju i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Pa evo ja ću se ponovno vratiti na ono razdoblje donošenja zakona jer smo i mi tada upozoravali u klubu i pojedinačno da će to dovesti do ovoga što ovo izvješće i pokazuje. Naravno da su interesi politike tada bili jasno vidljivi i da je sam naziv zakona koji se mijenjao ustvari odnosio bit promjena. Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon 2.svjetskog rata NN br. 31/2011 i zamijenio je Zakon o istraživanju, uređenju i održavanja vojnih groblja, groblja žrtava 2.svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Čim se izgubio onaj dio komunističkih zločina sve je izgubilo i svoju bit koja se temeljila na nekim dokumentima, nije se to izmislilo. Pa čak i na jednom svojevrsnom konsenzusu, samo je HNS i SDSS bio protiv donošenja ovog zakona koji je oformio i poseban ured. Takvi su stavovi i danas, čuli smo ih. Smatrali smo i tada da je taj zakon bio dobar i da je jednostavno imao potrebne ljude i resurse da to ostvari da to ostvari za što je bio osnovan. Evo kolega je spomenuo povijest, ona se ponovo ponovila. 2000.-2003.komisija i koja je postojala prebačena u ministarstvo, ured ukinut prebačen u ministarstvo i onda imamo izvješće. Rekli smo i tada, a i danas ponavljamo protivan je europskim rezolucijama i samoj deklaraciji Hrvatskog sabora jer one govore samo o žrtvama komunističkog režima znači te rezolucije, a vi govorite o 2.svjetskom ratu. Evo 60 lokacija u pripremi ili u istraživanju je 2.svjetski rat. A mi smo i tada tvrdili i govorimo ponovo da je to riješeno Zakonom o zaštiti boraca Narodno oslobodilačkog rata iz i Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata. Znači to je već bilo. Znači ovaj zakon sada on valjda provodi sva tri odjedanput, ali nekome je to bilo u interesu. Onda smo rekli da za isto novaca ste proširili nadležnost. Vi ste sada ovdje imali 2 milijuna i 800 tisuća kuna, 800 tisuća nije potrošeno. Znači da smo na takvom poslu na tolikom broju lokacija čak imali i određene uštede to ne male, gotovo trećina novca nije potrošena, a čujemo da je to silan trud i veliki uspjeh onih koji smatraju da je to uredu. I možemo mi to prihvatiti, ali u onom vremenu kada se nešto promijeni u ovoj državi, a nadamo se da će vrlo brzo biti, ponovno ćemo vratiti ovo na stanje kako je bilo. Zašto? Jer Europska rezolucija tj. Rezolucija o europskoj savjesti kaže da ne može biti pomirbe bez istine i sjećanja, ne može. I zbog toga je jasno da ovaj zakon nije ostvario ono za što ste ga vi tada nama predlagali jer su žrtve 2.svjetskog rata riješene a ovo se odnosilo na sve one ubijene nakon 9.5.bez suda i suđenja, to su žrtve komunističkog režima. I smeta me ono što sam pitao ministra da mi ovdje u Saboru čitamo poslijeratno razdoblje, znači to je poslijeratno razdoblje, to nije komunistički režim, ali na spomeniku piše žrtva komunističkog režima. To je uredu. Imamo li se čega sramiti? Pa valjda možemo otvoreno u ovom Domu govoriti da je taj komunistički režim postojao jer ja sam svjedok toga. Tada sam vas kao građanin, kao saborski zastupnik pozvao da postupite po članku 7.kada ste donijeli zakon, donijeli zakon, ali vi očito niste čitali fonograme. I rekao sam dođite na Goli otok i obilježite taj prostor. Tamo nema obilježja, osim jedne male table u luci na Golom otoku koji je postavila Vlada 2011.godine kada se počeo obilježavati Dan totalitarnih režima 23.8. Znači nitko godinu i nešto dana nije stupio na taj otok da istraži što se tamo desilo. Nema u ovom izvješću ni riječi o Jazovki. Što se to ne istražuje? Treba li doći poseban dopis u ministarstvo? Kako toga nema? Pa tamo da svake godine netko dođe. Netko želi suosjećati sa žrtvama. Toga nema u ovom izvješću, ali ima desetke lokacija 2.svjetski rat. To je ono što mi govorimo. Htjeli ste to prebaciti na jedno šire polje sa istim novcem i ne učiniti ništa. Nastavili ste i uzeli dokumentaciju ureda i proveli do kraja ona tri lokaliteta koja ste spomenuli i završili do kraja, da ih ne spominjem ja. A što je sa tim Golim otokom? Tamo se oslikava jedno vrijeme nakon 2.svjetskog rata, vi ga zovete poslijeratno razdoblje, ja ga zovem komunistički režim. Tamo su ljudi dovođeni bez suđenja, imali su brojeve, nisu imali nazive. Kada bi bili iskrcani nazivali su ih bandom. Teško su radili, provodili tamo godine i jedan veliki broj njih a danas postoji sve više i više dostupnih dokumenata, audio dokumenata. Postoji državni arhiv, postoje brojke, imena i prezimena. Govori se o samo 17 tisuća ljudi koji su prošli kroz to područje. Od toga do sada poznato 413 ubijenih na tom otoku, na Golom otoku. I ova vlast nije imala potrebu, kažem, a napisala je to u zakonu, a ja sam vas pozvao da dođete dolje i da to obilježite u suradnji sa lokalnom samoupravom, sa svim udrugama koje su zainteresirane. Evo postoji jedna Udruga "Ante Zemljar", koja je zove "Ante Zemljar" Goli otok koja se svake godine pojavi 23.8. na tom području zajedno sa nekim ljudima i oda počast ljudima koji su tamo ostavili svoj živote. Ali Ministarstvo branitelja koje se hvali da je to vrlo uspješno radilo u proteklih godinu dana nije iznašlo za to shodno niti na taj dan 23.8. pa da dođe barem protokolarno, niti na taj dan. Dolaze samo oni koji su ili djeca ili unuci onih koji su izgubili živote i mnogi koji još uvijek drže spomen na svoje najbliže. Jer na tome otoku se desilo nešto strašno po meni, to je postalo u razdoblju '49. do '56. politički zatvor. Svi koji se nisu slagali sa nekakvim sustavom koji se namjeravao uspostaviti bili su preodgajani na tom otoku. Čak sam tada pozvao i predstavnike Srpske nacionalne manjine jer je najviše upravo tih ljudi, Srba znači prošlo kroz taj otok, njih i Crnogoraca, gotovo 11 tisuća, ni oni nikada ne dođu tamo jer je sve politika. Znači nema one istinske želje za pomirdbom i istinom. A to bi trebao riješiti zakon, nema istinske. Pa što onda da se netko klanja u lokalnoj samoupravi i održava taj protokol, pa zašto je samo nama stalo onda za to. Zato jer se politika uvijek izdiže iza one biti o kojoj je govorila rezolucija i deklaracija ovog Doma a koju ste vi poništili kroz ovaj zakon i sve to lijepo proširili na II. Svjetski rat. Jer kažem, nema istine bez istinskog pomirenja. A to će se desiti onda kada se krene kao što su to napravili u Sincu tamo iako je i tamo to prošlo uz, sjećate se jednu lijepu epizodu jer je bilo mnogo primjedbi pa i ovo što ste rekli sukob biskupa Bogovića sa Grujićem. Ljudi su imali primjedbe na način na koji su se odnosili u ekshumaciji sa ostacima onih koji su tamo ubijeni. Sve je to prošlo na kraju na sudu u općem pomirenju. Očito je došlo do istine. Ali onda ajmo tu istinu podijeliti na svim područjima a vidimo i sami kažete tisuće lokaliteta tog komunističkog režima. Ili se to odnosi sada i na II. Svjetski rat samo. Jer mi više na kraju nećemo ništa saznati što je bilo do 9.5. a što je bilo poslije 9.5.1945. godine. A to nam nije bio cilj. Cilj je bio riješiti ono što nas je najviše zanimalo, žrtve komunističkog režima. A to je razdoblje poslije 9.5. I onda sam čitao ono što su nam napisali u Savezu antifašističkih boraca Republike Hrvatske na vaš prijedlog zakona. I oni imaju isto svoje mišljenje, oni kažu da nije bilo djece žrtava a vi iskapljate djecu, je li tako? Tako je, znači poginule osobe sa povijesno ratnog stajališta i ne treba tretirati kao žrtve, to za njih nisu žrtve. A vi se upravo time bavite. Shvaćate li šta hoću reći? Znači žrtve komunističkog zločina to je političko ideološka konstrukcija. I što sada? Znači sve smo pomiješali umjesto da smo sve ostavili u vremenu nakon 9.5.. Tada ovi ne bi mogli pričati o ovome o čemu vi govorite. Ali nažalost za vrijeme ove vlasti nas to više ništa ne iznenađuje. Ali kažem, doći će neko novo vrijeme, neki novi ljudi i sve će se vratiti na mjesto gdje treba biti. Hvala lijepo. **Stazić, Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa slažem se kolega borić s vama posebice u onom dijelu kada ste govorili da zakonska regulativa prije donošenje ovog zakona je bila dobra i da je u biti regulirala cijelu tu problematiku s kojom se ovaj zakon pod navodnicima "htio baviti". I tada smo na to upozoravali i rekli da ovaj zakon u biti nije potreban zakon nego da postoji već zakonska regulativa. Ali očigledno da je u nazivu tog zakona smetalo Zakon o žrtvama, je li tako, komunističkog I da je to čini mi se glavni razlog zašto je uostalom donesen novi zakon. Jer uostalom mogao se i onaj prijašnji zakon izmijeniti i dopuniti ako nešto u njemu nije odgovaralo da bi se mogla uspješno rješavati cjelokupni problemi. Ne, to se nije htjelo, nego se taj zakon derogirao, ugasilo se neovisno tijelo, ured koji je trebao profesionalno se baviti tim poslom kao neovisno tijelo na kojem je i Vlada i Sabor imali nadzor. očigledno da se cijeli posao proširenjem na II. Svjetski rat htio razvodniti kako bi se u biti istina prikrila i relativizirala i kako bi se cijela priča razvodnila. To je očigledno pravi smisao i namjera ovog zakona. Odgovor na repliku Josip nekakve sumnjive naloge, to je sve bilo bez kontrole, taj ured nitko nije kontrolira, iako je Vlada i Sabor imenovalo upravno vijeće. Zamislite znači to objašnjenje. Tamo su se kupovali nekakvi bijesni automobili itd., to smo čuli i danas. To je bila potpuna neistina, laž. Pa s nečim moraš raditi, pa valjda i sada s nečime se radi, valjda postoje nekakvi materijalni troškovi. Vidimo i sami 2 milijuna kuna. Taj ured je imao milijun i 800, ajmo reći, sada je čak i više ali nije potrošeno sve. Bit je ostvarena, znači sve smo razvodnili, proći će vrijeme, ništa se spektakularno neće desiti, samo kažem jedan primjer. … nema je uopće u izvješću, to se ne istražuje. Valjda nema nikoga tamo, a kaže se da samo na prvom nivou 450 žrtava pa šalji dalje. Ja kažem Goli otok, ništa, nitko nije bio tamo, ne želi doći uopće. Pa koji je onda smisao ovog zakona? Da trčimo samo za dijelovima očito pa vidimo po lokacijama, 60 lokacija iz Drugog svjetskog rata, a to smo rekli već je riješeno s drugim zakonima pa nek se bavimo s tim. I onda se dignu svi oni drugi i čuli smo danas objašnjenje. Pa nije to baš tako lako. Ali evo ministar kaže ja sam svih pomirio, valjda kao i Vukovar, svih sam pomirio. Ništa nije pomireno, sve stoji, nema istinske pomirbe bez prave istine, a ona se očito želi sakriti, još uvijek se želi sakriti, a mi smo protiv toga i na to smo upozorili i ne želimo snositi nikakvu odgovornost za sve ovo što se čini, bez obzira oni nama objašnjavaju da je ovo sve što oni rade savršeno i super. Ja tvrdim da nije i neće ni bit nikada, dok ne nađu snage između sebe da se osvrnu na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata. Završna riječ ministra branitelja Predraga Matića. Izvolite. **Matić, Predrag Fred** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Evo mogu reći na kraju da nije bilo malo ovih opaski na kraju, vjerojatno je gospodinu Boriću malo popustila koncentracija, dakle jako ste lijepo govorili, a na kraju ste opet malo počeli ratovati s činjenicama, ali evo ja ću u nekoliko rečenica još jedanput ponoviti. Dakle kad je gospodin Đurović govorio o uredu, na neki način možemo i reći da taj ured ustvari nije ukinut, on je reintegriran u Ministarstvo branitelja i svi djelatnici su preuzeti osim onih koji su politikantski vodili taj ured. Nažalost, ako im je zbog toga žao, žao im je. Jako ste lijepo ovo rekli i podržavam gospodina Borića u ovoj rečenici nema istinskog pomirenja bez istine, a da bi to postigli vjerujte najteži posao koji je moja malenkost i Ministarstvo branitelja učinilo je to da smo dobili za isti stol i to vam mogu reći da je to jedan od najvećih uspjeha ministarstva, moje malenkosti, da sam za isti stol dobio nakon 20 godina, to nije nikome uspjelo, sve vjerske zajednice, tzv. crvene i crne, tzv. lijeve i desne i onda na koncu ako hoćete za istim stolom su sjedili partizani i ustaše. I trebalo je dobiti konsenzus, a to ne može, mislim da je gospodin Đurović govorio o tome, dakle žrtve komunističkog režima. Dok sam ja ministar, dok je ove Vlade, neće stajati npr. mrske komunjare su tamo podmuklo pobili neke ljude, dovoljno je reći komunistički režim pa da se zna da je to totalitarni režim. Isto tako neću dopustiti da kaže da su ustaški zlotvori pobili nevine Srbe i neke druge u logorima. Dovoljno je reći ustaški režim da znamo o čemu govorimo. To nitko nije napravio za ovih proteklih 20 godina i smatram to jednom velikom stvari koju smo napravili. Opet se govorilo ovdje kad se želi malo zabašurit istina, dakle Sinac, žrtve Sinca '46. godina, nakon rata, žrtve sela Ivezići gdje je bilo, da gospodine Boriću u pravu ste, bilo je i djece, može to govorit tko god hoće, dakle ja sam uvijek za istinu i tako ću biti dok god se bavim ovim poslom i dok sam živ. Dakle da, bilo je i dječjih kostura je bilo u Ivezićima. Kome to ide "na čast", nek mu ide "na čast". Spomenuli ste Goli otok, spomenuli ste Jazovku. Za Goli otok doći će i on na red. Povjerenstvo donosi plan rada, ministarstvo poštuje rad povjerenstva. svoj ritam, hodogram kako ćemo raditi sukladno sredstvima, sukladno mogućnostima. Jazovka je ubilježena i prošle godine predsjednik Sabora gospodin Leko i pun autobus stranih veleposlanika i predstavnika vojnih vojnih atašea iz naših prijateljskih zemalja, bili smo, posjetili smo na razini simbolike i Jazovku i Jadovno. I nemojte mislit da nisam imao problema jer sam eto naivno prvo posjetio Jazovku pa onda Jadovno pa su rekli da je Jadovno uzrokovalo Jazovku. Vjerujte mene to ne interesira, to su dva stratišta, dva mjesta na kojima su žrtve. Mene samo to i isključivo me to interesira. To bi bilo to. Hvala vam lijepo na raspravi. Ja ministre nakon ovoga mogu reći da ste vi onda naš mesija, vi ste svih pomirili koje nitko 20 godina nije pomirio, a kad izađemo iz ove sale ja vjerujem da nisu pomireni, 100%. Jer ne bi se vodile rasprave u javnosti ako su svi pomireni, jel tako, mislim da je to vrlo jednostavno. Možda ste ih dobili na 5 minuta, ali što poslije toga? Ono istinsko što ja govorim znači, ja vas očekujem ove godine da dođete na Goli otok, da se dođete poklonit tim žrtvama komunističkog režima. Ali nećete doći jer je sve još uvijek politika iznad onoga što mi pričamo, a to je bit žrtve. Ne želi se priznati jer i danas ovdje vodimo još uvijek ideološke bitke bez kraja. Bez kraja. Drugi svjetski rat je opet aktiviran, vidimo i sami, čak su i sami antifašisti ljuti na ovaj zakon, onda HNS brani ovaj zakon i izvješće, a oni su bili protiv onoga zakona, znači svi su pomiješani. Nema one istine, a to je ono o čemu ja govorim. Bez toga možemo mi pričat da smo mi svi super i da smo dobri, ali na kraju opet se sve svede na nešto drugo gospodine ministre. A evo proći će i ova godina i doći će taj 23.8. pa ćemo se pobrojiti na kraju svi pa da vidimo kako to izgleda. Hvala lijepo i vidimo se sljedeće godine ako još budete tu pa ćemo utvrdit gradivo. A molim da taj Goli otok označite jer sam ga prijavio kao građanin, a nema ga u ovoj tablici i kao saborski zastupnik sam ga prijavio, to piše u članku 7. zakona, još na svojoj raspravi prije godinu i pol dana. Ali znate zašto neće doći, zato jer je to simbol jednog lošeg vremena, a svi govore da je bilo super. Evo kolega Kajin je oduševljen s tim vremenom, ja nisam. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Predrag Matić. Hvala lijepa gospodine Boriću što ste me nazvali mesijom, ja ću to shvatit kao kompliment iako vi to niste sigurno tako mislili. Želim vam reći na kraju ove rasprave da ovo što smo mi učinili to je prvi korak. Dakle, i ova rasprava koja je bila u stvari u dosta pomirljivom tonu i zahvaljujem na tome. Dakle, nećemo se pomaknuti dalje ako jedni ne prihvate da su i drugi imali žrtve. Kada se to prihvati onda je to prvi korak prema konačnom izlasku ili hajmo reći završetku Drugog svjetskog rata i posvetimo se mi kao što je rekao gospodin Ivić, da moja je temeljna dužnost Domovinski rat ali eto dopalo me i svi drugi ratovi od prvog svjetskog, drugog, nosim se s tim. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ministru Matiću. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo u petak.